Налице е кворум. Откривам пленарното заседание. (Звъни.) Уважаеми дами и господа,

избран от 24.многомандатен избирателен район гр. София. Искането му е пълномощията му като народен представител да бъдат прекратени предсрочно. На основание чл. 43, ал. 5 от нашия правилник подлагам на гласуване предложение за включване като точка от дневния ред и тя да бъде т. 1 за днешното пленарно заседание – приемане на Решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Моля, гласувайте.

Гласували 146 народни представители: за 141, против 1, въздържали се 4. Предложението е прието.

Такава е подадена от народния представител Стоян Тодоров Мавродиев поради избора му с решение на Народното събрание от 16 юни 2010 г. за председател на Комисията за финансов надзор – функция и пост, несъвместими с качеството му на народен представител. Предвид това,

Прекратява пълномощията на Стоян Тодоров Мавродиев – народен представител от 24.многомандатен избирателен район – София.” Подлагам на гласуване проекта за решение.

Едно съобщение. На 16 юни 2010 г. с вх. № 003-12-7 в Народното събрание е простъпил Доклад относно мерките за приключване на проекта по изграждане на автомагистрала „Люлин”, внесен от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев. Докладът е изпратен на: Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения; Комисията по регионална политика и местно самоуправление; Комисията по бюджет и финанси и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Поради големия обем на доклада, той ще бъде на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Госпожа Стоянова. Уважаема госпожо председател, уважаеми министри, колеги! Правя процедура в две точки.

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на срока на Закона за изменение и допълнение на Закона за акциза и данъчните складове от 7 на 14 дни между първо и второ четене. Моля, гласувайте.

Втората ми процедура, госпожо председател, е да подложите на гласуване следващата точка от днешния дневен ред да бъде пряко излъчвана по Българската национална телевизия

радио да бъдат включени. Професор Станилов. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин заместник министър-председател, уважаема госпожо министър, уважаеми господа министри! На 15 май 2010 г. паметникът на Първото Велико Народно събрание на българите в местността „Оборище” осъмна осквернен от надписи, които означават нашите национални герои на Възраждането като еничари и престъпници. Това е нечувано предизвикателство към историческата памет на народа и идентичността на модерната ни държава. Циничното посегателство към сакралното пространство на нацията е ясен сигнал, че в България има хора, които отричат нейното право, място и бъдеще в семейството на европейските народи и техните суверенни държави. Ние, народните представители от Четиридесет и първото обикновено Народно събрание като преки наследници на апостолите и представителите на революционните окръзи на „Оборище”, които са взели решение за обявяване на въоръжено въстание за освобождаване на българите от властта на теократичната империя на османидите, осъждаме по най-категоричен начин този варварски акт. Призоваваме изпълнителната власт в лицето на оторизираните органи за опазване на обществения ред да вземат необходимите мерки извършителите на престъплението да бъдат открити и наказани с цялата строгост на закона. Благодаря Ви за вниманието.

Госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми министри! Правя процедура да подложите на гласуване в залата да бъдат допуснати следните лица:

госпожа Христина Митрева – управител на НОИ, госпожа Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Весела Караиванова – подуправител на НОИ; господин Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи” в Министерството на финансите, госпожа Валентина Грозданова – директор на дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите, господин Добрин Пинджуров – директор на дирекция „Бюджет” в Министерството на финансите, госпожа Светла Костова – директор на дирекция „Държавно съкровище” в Министерство на финансите, господин Ивайло Иванов – изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане,

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги! Бюджет 2010 г. бе разработен при отчитане на предизвикателствата и трудностите пред публичните финанси на фона на кризисната икономическа среда и продължаваща несигурност за развитието на световната икономика. Още миналия декември предвидихме, че може да се наложи промяна на заложените бюджетни параметри в резултат на редица фактори. Затова заложихме актуализация на бюджета през м. юни – това, което днес правим с вас. Надявахме се на подобрение във фискалната перспектива. Това не се случи, а влошената ситуация в Гърция и някои други страни в Европа внасят допълнителна несигурност. Съгласно оценките за развитието на европейската икономика и на отделните страни членки, публикувани в пролетния преглед на Европейската комисия, България е сред страните, чиято фискална политика е адекватна на предизвикателствата и последиците от кризата. България е сред европейските страни, които са най-добре подготвени да се справят с предизвикателството за постигане на дългосрочна устойчивост, тъй като имаме стабилна бюджетна позиция, дължаща се на стремежите за ограничаване размера на публичните разходи и редуциране на външния дълг. По отношение на дълга, България се нарежда сред страните с най-ниско съотношение на дълг към брутния вътрешен продукт. Всъщност сме втори след Естония в целия Европейски съюз. Въпреки че дефицитът надвишава определената референтна стойност от 3% от брутния вътрешен продукт, България се намира в по-изгодна позиция спрямо повечето страни членки, на които се налага предприемането на сериозни усилия за фискална консолидация, която да започне не по-късно от следващата година. Какви са причините за актуализацията на Бюджет 2010 г.? Основните цели на фискалната политика на България се запазват като са взети предвид някои фактори с цел балансиране влиянието и тежестта от кризата. С актуализацията на бюджета се отразява по-адекватно ефектът от действието на автоматичните стабилизатори в настоящия кризисен период, което се изразява в занижени бюджетни приходи, главно в резултат от спада в потреблението, вноса и печалбите, както и в по-високи социални разходи и обезщетения, преди всичко поради продължаващата стагнация на пазара на труда. Един от основните мотиви за предложената актуализация е свързан с продължаващия спад във вътрешното търсене, въпреки ревизираните прогнози за ръст на икономиката от около 1%. Това е израз за промените в структурата на брутния вътрешен продукт в полза на сектори, които нямат изявен принос към данъчните приходи. Предвиденият икономически растеж от 1% е вследствие основно повишения принос на нетния износ в растежа на брутния вътрешен продукт. Вследствие на тези процеси се очаква по-песимистично развитие на приходите. Изготвените оценки за изпълнение на консолидираните параметри по приходите за 2010 г. очертават неизпълнение в размер на около 2 млрд. лв., или 2,9% от прогнозирания брутен вътрешен продукт. Спадът при вноса се отразява в намаления на постъпленията от ДДС от внос, а плавното увеличаване на износа води до постепенно нарастване на декларирания за възстановяване данъчен кредит от износителите. Добрите темпове на икономически растеж в периода преди кризата бяха неизменно свързани със задълбочаване на огромната диспропорция във външнотърговското салдо и съответно със значителни дефицити по текущата сметка.

Този модел на растеж разшири базата при косвеното облагане. В периода 2007-2008 г. приходите от косвени данъци отбелязваха ежегоден ръст, който бе задвижван от ръста на вноса и вътрешното потребление. Икономическата криза 2008-2009 г. коренно промени движещите механизми на икономиката и тя постепенно се ориентира към растеж, базиран на износ, който подобрява външните баланси. С настоящата актуализация на бюджета данъчно осигурителната политика не се променя. С други думи, запазваме ниски данъци в България. Запазват се също данъчните ставки и осигуровки с цел избягване допълнителното натоварване на бизнеса и домакинствата, и стимулиране на инвестиционната активност в потреблението. В същото време се очертава допълнителен натиск върху разходите, като най-съществен е този дължащ се на възникналите необезпечени задължения от предходни години, които не са били разчетени и за 2009 г. Други допълни разходи, предвидени с изменението на Закона за бюджета, са предназначени за финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение – магистрали, пътни възли и т.н., около 180 млн. лв., за допълнителни дейности по социално подпомагане в изпълнение на договорените в Националния съвет за тристранно сътрудничество мерки – около 150 млн. лв., и допълнителната субсидия за Национална Направените промени са обвързани с предприети мерки за оптимизиране и реформиране на бюджетни структури, като фискалният ефект, с други думи спестяванията, са в размер на 900 млн. лв. Мерките са насочени към ограничаване на нелихвените разходи на държавните органи, министерства и ведомства с до 20% при прилагане на диференциран подход, като са запазени без промяна разходите по някои бюджетни структури. Със законопроекта се гарантира спазването на социалните отговорности на държавата към най-бедните, най-уязвимите групи в обществото. Независимо че социалните плащания формират основната част на разходите по бюджета не се предвижда те да бъдат ограничени, а напротив предвидено е да бъдат осигурени допълнителни средства за покриване на очерталия се недостиг за изплащане на социални помощи. По този начин тежестта на мерките за ограничаване на разходите няма да удари социалната сфера. Освен това е предвидено запазване на индивидуалните размери на работните заплати на заетите в бюджетния сектор и най-важно – запазване на равнището на пенсиите. Друга мярка, която е предложена, е ограничаване на субсидията от републиканския бюджет за политическите партии с 15%. Предвижда се осигуряване на допълнителни разходи по бюджета на Здравната каса в размер на 220 млн. лв. за сметка на средства от преходния остатък. В резултат на горното се променя фискалната позиция, като оценките са за влошаване на салдото по републиканския бюджет с 2 млрд. 164 млн. 600 хил. лв., спрямо разчетите на Закона за държавния бюджет за 2010 г. При променената фискална рамка с разчетите по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет се прогнозира дефицит на касова основа в размер на 4,8% от прогнозирания брутен вътрешен продукт и на начислена основа по европейската методология – 3,8% дефицит. Тази оценка отразява намалението на начислените задължения по бюджета от предходната година. Правителството полага допълнително усилие да подобри този дефицит чрез внимателно наблюдение на текущото изпълнение на бюджета и подобряване на финансовото управление и контрол в отделните бюджетни системи. По отношение на фискалния размер много се изговори през последния месец. Предложената промяна на минималния размер на фискалния резерв в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет от 6,3 млрд. лв. на 4,5 млрд. лв. не следва да се разглежда като заложена цел за размера на показателя в края на годината. При определянето на минималния размер се цели да се осигури гъвкавост при бюджетното изпълнение, тъй като върху размера му влияние оказва както бюджетното салдо, така и операциите по вътрешния и външния дълг, постъпленията от приватизация и други операции в частта на финансирането. Така при определяне минималния размер на фискалния резерв се прави оценка на всички тези показатели и се залагат определени допускания за изпълнението им. Важно е да се подчертае, че финансирането чрез фискалния резерв до определени граници няма да окаже съществено влияние върху стабилността на Валутния борд, тъй като при новите параметри, заложени в настоящия бюджет, резервът запазва нивата си от 2007 г., които са най-високи спрямо предходни години от въвеждането на Паричния съвет. Като превантивна мярка на източници за финансиране освен средства от фискалния резерв е заложена и опцията, възможността за допълнително емитиране на държавни ценни книжа в размер до 2 млрд. лв. В предходния бюджет през декември бяхме заложили 1 млрд. 200 млн. лв. Предложение за промени са направени съответно и в лимитите на държавния дълг, като максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет е увеличен до 3,5 млрд. лв. Дами и господа, в обобщение: 1. В предложената ревизия на бюджета се запазва нивото на преките и косвени данъци, което е важен успех на правителството. 2. С 800 млн. лв. повишаваме разходите за социални помощи и подкрепа на икономиката за сметка на намалена държавна администрация и нейната издръжка. 3. В резултат на промените, които предлага правителството днес, очакваме в края на годината икономиката да отбележи растеж от 1%, а дефицитът да бъде до 3,8% на начислена основа. Това са трите основни стълба, към които ще адаптираме фискалната рамка към кризата. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на господин Дянков. Уважаеми народни представители, Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. след постъпването си в Народното събрание бе разпределен на всички постоянни комисии. Постъпили са съответните доклади. Тъй като в адресната и обстоятелствената си част те се приповтарят, ръководството на Народното събрание за днешното пленарно заседание предлага на докладчиците, които ще ни запознаят с докладите и становищата на постоянните комисии, с няколко изречения да резюмират съдържанието на доклада и да ни запознават с диспозитива, тоест в частта, в която се приема или отхвърля предложението – Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет. Останалите констатации, изводи и анализи, които се съдържат в докладите, призоваваме да бъдат изложени пред Народното събрание като изказвания от членовете на съответните комисии, които са взели отношение при обсъждане на законопроекта в постоянните комисии. Преминаваме към изслушване доклада на водещата комисия – Комисията по бюджет и финанси, с който ще ни запознае госпожа Менда Стоянова. Като доклад на водеща комисия е коректно той да бъде изцяло изчетен, а това, което имах предвид за резюмето и за запознаване с диспозитивната част, се отнася за съпътстващите комисии на Народното събрание. Госпожо Стоянова, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми министри, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по бюджет и финанси по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, внесен от Министерския съвет на 04 юни 2010 г. На заседание, проведено на 10 юни 2010 г., Комисията по бюджет и финанси съвместно с Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, разгледа законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2010 г. На заседанието присъстваха господин Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите; господин Владислав Горанов – заместник-министър на финансите; госпожа Светла Костова; господин Добрин Пинджуров директори в Министерството на финансите; госпожа Христина Митрева – управител на НОИ; госпожа Нели Нешева – директор на Националната здравноосигурителна каса, господин Валери Апостолов – член на Сметната палата, госпожа Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, госпожа Лиляна Вълчева – председател на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука” в КНСБ, и госпожа Мика Зайкова – финансов експерт в КТ „Подкрепа”. От името на вносителя законопроектът беше представен от министър Дянков. В условията на икономическа криза и продължаваща несигурност за развитието на световната икономика през м. декември 2009 г. Народното събрание прие Бюджет 2010 г. при отчитане на очакваните предизвикателства и трудности пред публичните финанси такива, каквито те се виждаха от есента на миналата година. Още в началото на бюджетната година обаче започна сериозен натиск върху бюджетната позиция, свързан с постъпващите по-ниски от планираните приходи, както и от друга страна – с натиск върху разходите за осигуряване на допълнителен финансов ресурс не заложен в разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. г. Това се вижда най-добре от отчета за изпълнението на основните параметри на Консолидираната фискална програма към 31 май 2010 г., който отчет, отнесен отнесен към отчета на 31 май 2009 г., показва, че приходите и помощите през 2010 г. се изпълняват на 84,8 % , а общите разходи на 102,4%. Неизпълнението по видовете приходи и извършените в повече видове разходи е посочено в таблицата от доклада, която е пред вас. Въз основа на отчета за 5-те месеца на тази година правителството е приело размер на очаквано изпълнение на държавния бюджет за 2010 г. Оценките за очакваното изпълнение на приходите, разходите и бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма за 2010 г. могат да се видят от следващата таблица – отново в доклада ви, която няма да чета.

и се образува от намаляване на постъпленията от корпоративните данъци с 283,6 млн. лв. в резултат на влошените финансови резултати на фирмите за финансовата 2009 г.;

90,5 млн. лв., както се предвижда и увеличение на постъпленията от данък върху доходите на физическите лица с 40 млн. лв.; от здравноосигурителните вноски с 80 млн. лв.

Общото увеличение на разходите е в размер на 809,5 млн. лв. и се образува от увеличение на резерва за непредвидени и неотложни разходи с 1 млрд. 146,5 млн. лв. и на здравноосигурителните плащания с 216 млн. лв., както и от намаление на разходите за заплати и стипендии с 138,7 млн. лв.; осигурителни вноски към тях с 35,4 млн. лв.; издръжка – 83,5 млн. лв.; субсидии със 75,8 млн. лв.; както и от прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция с 29,2 млн. лв.; капиталови разходи с 114,9 млн. лв.

със законопроекта се предлага намаление на приходите с 1 млрд. 986,9 млн. лв. и увеличение на разходите с 809,5 млн. лв., в резултат на което бюджетното салдо нараства

На начислена основа по европейската методология се предвижда дефицитът да е до 3,8%. Ревизираните прогнози за 2010 г. предвиждат ръст на икономиката с около 1%, което е по-оптимистичен сценарий от заложения в макрорамката на Бюджет 2010 Това, обаче, се свързва с рискове за изпълнението на приходната част на бюджета не само за 2010 г., но и в средносрочен план. Основните фактори за по-песимистичното развитие на приходите се свързват с протичащите промени в структурата на БВП, които произтичат от преструктурирането на икономиката и ориентирането й към растеж, основан на експорта. Това, от една страна, се отразява в сериозно подобрение на външнотърговския баланс и съответно на баланса по текущата сметка

но, от друга страна, това свива постъпленията от косвеното облагане . За разлика отпреди три години, когато вносът представляваше около 80% от БВП, през 2009 г. той е намалял на 57,7% от БВП. Спадът при вноса се отразява и в намаление на постъпленията от ДДС от внос, а плавното увеличение на износа води до постепенно нарастване на декларирания за възстановяване данъчен кредит от износителите. В контекста на потенциалните рискове за фискалната позиция и възможността за сериозно влошаване на дефицита по консолидираната фискална програма. Правителството заедно със синдикатите и работодателски организации разработиха във формата на Националния съвет за тристранно сътрудничество пакет от 59 консенсусни антикризисни мерки. Освен към подкрепа на фискалната позиция мерките са насочени към насърчаване на заетостта, домакинствата и бизнеса, което да подпомогне на България да се върне на пътя на растеж още през тази година. Фискалните ефекти от одобрените мерки по първоначални разчети се оценяваше на около 1,6 млрд. лв. Следва да се има предвид обаче, че значителна част от тези мерки, насочени към осигуряване на допълнителни приходи в бюджета, на практика ще започнат ефективно да действат в средносрочен план. Това означава, че фискалният ефект за текущата 2010 г. ще бъде ограничен. Годишните разчети за приходите по извънбюджетната сметка на Националния фонд към министъра на финансите за 2010 г. отразяват променената ситуация към момента. Взети са предвид предстоящи финансови корекции по програмите САПАРД, ФАР и ИСПА, както и оценка за връщане на неусвоени авансови средства по програми ФАР и ИСПА.

Отчитайки всички тези обстоятелства, с Проекта на закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се предлага увеличаване размера на държавните ценни книжа, които могат да се емитират през годината на международните пазари от 1 млрд. 200 млн. лв. на 2 млрд. лв. Релевантни предложения за промени са направени съответно и в лимитите за държавния дълг, като максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2010 г., е увеличен от 2,7 млрд. лв. на 3,5 млрд. лв., а максималният размер на държавния дълг, който не може да бъде надвишаван към края на 2010 г., е увеличен от 12,2 млрд. лв. на 12,5 млрд. лв. Предвидено е осигуряването на допълнителни разходи в размер 220 млн. лв. (това е 0,3% от прогнозния БВП) по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за сметка на средствата от преходния остатък. За целта ще бъде внесен Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. Във връзка с посочените по-горе изменения в макроикономическата среда и въз основа на нея очертаващи се неблагоприятни обстоятелства за изпълнението на бюджет 2010 г. Министерският съвет, на основание чл. 10, ал. 4 от Закона за устройството на държавния бюджет, внася в Народното събрание предложение за изменение на държавния бюджет поради очертаващите се отклонения с неблагоприятен ефект за приходите и разходите, увеличаващи бюджетния дефицит, предвиден с годишния Закон за държавния бюджет. По Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.: 1. По републиканския бюджет. Със Закона за държавния бюджет са предвидени да постъпят общо приходи в размер на 17 142,1 млн. лв., а със законопроекта се предлагат 15 млрд. 232,3 млн. лв. или по-малко с 1 млрд. 909,8 млн. лв. Това намаление е изцяло за сметка на данъчните приходи, а от тях най-голям дял се пада на ДДС с 940 млн. лв. и акцизите с 680 млн. лв. Със закона са одобрени разходи, трансфери и вноски в общия бюджет на Европейския съюз на сума от 18 млрд. 658,7 млн. лв., от които за разходи – 8 млрд. 66 млн. лв., за трансфери 9 млрд.

С проекта се предлага общата сума на разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз да се увеличи до 18 млрд. 913,5 млн. лв. или в повече с 254,8 млн. лв. Това общо увеличение на бюджетните кредити е резултат от увеличението на разходите с 474,8 млн.лв. и намаление на трансферите с 220 млн. лв. Увеличението на бюджетните кредити за разходи с 474,8 млн. лв. е резултат от намаление на бюджетните кредити за текущи разходи в размер на 494,9 млн. лв. и на капиталовите разходи със 143,6 млн.лв., прираст на държавния резерв с 29,2 млн. лв. и увеличение на бюджетните кредити на резерва за непредвидени и неотложни разходи в размер на 1млрд.142,5 млн. лв. Намалението на трансферите с 220 млн. лв. е резултат от намалението на трансферите за: общините със 138,2 млн. лв.; държавните висши училища със 76,9 млн. лв., от които чрез бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката 72,2 млн. лв. и чрез бюджета на Министерството на отбраната 4,6 млн. лв.;

Със закона е одобрено отрицателно бюджетно салдо в размер на 1 млрд. 516,6 млн. лв., а със законопроекта се предлага за одобряване отрицателно бюджетно салдо в размер на 3 млрд. 681,2 млн. бюджетния кредит за разходи са предвидени средства за: разплащане на възникнали необезпечени задължения от предходни години в размер на около 660 млн. лв. (вкл. задължения по международни договори за доставка на въоръжение и оборудване на армията, финансово обезпечаване на механизма за уреждане на задължение по републиканския бюджет чрез „Българска банка за развитие” АД и др.), за финансиране на инфраструктурни обекти с национално значение – магистрали, пътни възли и др., са предвидени 180 млн. лв. премиране на тютюнопроизводителите през 2010 г. в размер 116 млн. лв.; - допълнителни 142 млн. лв. за дейностите по социалното подпомагане в изпълнение на договорените с Националния съвет за тристранно сътрудничество допълнителна субсидия за Национална компания „Железопътна инфраструктура” в размер 45 млн. лв. В Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. не г. не се предвижда промяна на трансферите от централния бюджет за Държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса. 2. По бюджетите на държавните органи Предвидените със закона бюджетни кредити за разходи на държавните органи и министерствата 5 млрд. 708,4 млн. лв., а със законопроекта се предлага тези разходи да се намалят на 5 млрд. 212,6 млн. лв. или с 495,7 млн. лв. по-малко. Това намаление обхваща нелихвените разходи и не се основава на пропорционален принцип с еднакъв процент за всички бюджетни разпоредители. Подходът при изготвяне на разчетите за предложеното ограничаване на разходите е диференциран и отчита необходимостта от обезпечаване на специфичните 111 законово регламентирани дейности и отговорности на отделните министерства и ведомства. В разчетите е предвидено запазване на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. размери на нелихвените разходи по бюджетите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Конституционния съд и Националната служба за охрана. Предвидено е също така нелихвените разходи да не бъдат ограничени с максималния размер от 20 на сто, а с по-нисък размер, по бюджетите на Министерството на правосъдието, Министерството на културата, Министерството на външните работи, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите и Сметната палата. Запазват се и утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2010 г. единни разходни стандарти за средното образование. 3. По бюджета на Сметната палата

От текущите разходи най-голямо е намалението за издръжката с 826,0 хил. лв., а останалото намаление от 605,0 хил. лв. е от заплатите и възнагражденията

От общата сума по закона за делегирани от държавата дейности са определени 1 млрд. 876,9 млн. лв., а със законопроекта се предлагат 1 млрд. 788,1 млн. лв. или в по-малко с 88,8 млн. лв. Тази сума се намалява от издръжката за общинската администрация – с 36,4 млн. лв., от образованието – 14,3 млн. лв., от здравеопазването – 27,3 млн. лв., от културата – 10,5 млн. лв. и от икономическите дейности и услуги – 0,2 млн.лв. От общата изравнителна субсидия, която е одобрена със закона на 242,6 млн. лв., се предлага да се намалят 36,4 млн. лв.; от трансфера за зимно поддържане и снегопочистването се намаляват 0,5 млн. лв. и от целевата субсидия за капиталови разходи 12,4 млн. лв. Със законопроекта: - не се променя приетата данъчно осигурителната политика, като се запазват данъчните ставки и осигуровки, с оглед избягване на допълнително натоварване на бизнеса и домакинствата и стимулирането на инвестиционната активност; - гарантира се спазването на социалните отговорности на държавата към най-уязвимите групи от обществото, като не се предвижда те да бъдат ограничени, а напротив - предвидено е да бъдат осигурени допълнителни средства за покриване на очерталия се в бюджета недостиг за изплащане на текущи трансфери и помощи за домакинствата. По този начин тежестта на мерките за ограничаване на разходите няма да удари социалната сфера; - предвижда се запазването на индивидуалните размери на работните заплати на заетите в бюджетния сектор и равнището на пенсиите. По законопроекта се проведе дискусия с изказвания, които подкрепиха предложените изменения и допълнения на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., и бяха зададени въпроси, на които министър Дянков отговори изчерпателно. Изказване направи изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България госпожа Гинка Чавдарова, която заяви, че средствата от централния бюджет за общинската администрация не могат да бъдат намалявани, тъй като в числеността има изборни длъжности с мандат, а също така при намалението на средствата за изравнителната субсидия общините би трябвало да бъдат разделени на две групи с оглед на тяхното финансово състояние. В становищата на представителите на синдикатите Мика Зайкова и Лили Вълчева беше изразено мнението за принципна подкрепа на законопроекта, но средствата за високи технологии, наука и висше образование да бъдат отпуснати до нивото, посочено в Постановление на Министерския съвет № 76 до 90 %, а не да бъдат намалени допълнително с още 10 %. След дискусията се проведе гласуване, което приключи със следните резултати: „за” – 16 народни представители, „против” – 5 народни представители и „въздържал се” – 1 народен представител.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

на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, с което ще ни запознае председателят на комисията, народният представител Мартин Димитров. Господин Димитров, имате думата. ДОКЛАДЧИК госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, колеги! Съгласно решението на ръководството на парламента, ще ви представя кратък доклад на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. „На извънредно заседание, проведено на 9 юни 2010 г., съвместно с Комисията по бюджет и финанси, Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се предлага увеличаване с до 20 на сто на нелихвените разходи на държавни органи, министерства и ведомства за 2010 г. и ограничаване на разходите, трансфери и субсидии от централния бюджет за 2010 г. Като част от тази мярка се предвижда и намаляване размера на бюджетните взаимоотношения с общините с изключение на разходите за функциите образование, социално подпомагане и грижи, отбрана и сигурност и одобрените средства за екологични обекти с 15 на сто на годишна база. разчетите е предвидено запазване на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. размери на нелихвените разходи на бюджетите на Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на труда и социалната политика, Конституционния съд и Националната служба за охрана. Предвидено е също така нелихвените разходи да не бъдат ограничени с максималния размер от 20 на сто, а с по-нисък размер по бюджетите на Министерството на правосъдието, Министерството на културата, Министерството на външните работи, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите и Сметната палата. Запазват се утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. единни разходи и стандарти за средното образование.

по консолидираната фискална програма в размер на 4,8% от прогнозния брутен вътрешен продукт, който се формира от дефицит в размер на 3,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт по националния бюджет и дефицит в размер 0,9% от прогнозния брутен вътрешен продукт по европейските средства.

Въз основа на гореизложеното Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., внесен от Министерския съвет.” Благодаря на господин Димитров. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае народният представител Тодор Димитров – заместник-председател на комисията. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! Ще ви запозная с резюме на доклада на Комисията по правни въпроси. „На свое заседание, проведено на 10 юни 2010 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2010 г. След проведеното обсъждане и гласуване с 12 гласа „за” и 4 гласа „против”, Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.” доклада на Комисията по регионална политика и местно самоуправление ще ни запознае народният представител Александър Ненков.

На свое редовно заседание, проведено на 10 юни 2010 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, внесен от Министерски съвет. В заседанието взеха участие представители на Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България. От името на вносителите законопроектът бе представен от господин Цветан Петров от дирекция „Финанси на общините” в Министерството на финансите.

Предвидено е ограничаване с 20 на сто от нелихвените разходи на държавни органи, министерства и ведомства за 2010 г. и ограничаване на разходите и трансфери/субсидии от централния бюджет за 2010 г. С това принципно се изпълнява една от одобрените от Националния съвет за тристранно сътрудничество мерки, като правителството предлага разходите за 2010 г. да се съкратят по-категорично. Като част от тази мярка се предвижда и намаляване размера на бюджетните взаимоотношения с общините с изключение на разходите за функциите образование, социално подпомагане и грижи, отбрана и сигурност и одобрените средства за екологични обекти с 15 на сто на годишна база. Това е израз на усилията за оптимизиране и реформиране на бюджетните структури, което да осигури значително спестяване на публичните средства. Общият ефект от ограничаването на нелихвените разходи, трансфери и субсидии по републиканския бюджет възлиза на около 0,9 милиарда лева. Предвиденото ограничаване на нелихвените разходи по бюджетите на държавните органи, министерства и ведомства, не се основава на пропорционален принцип с еднакъв процент за всички бюджетни разпоредители. Подходът при изготвяне на разчетите за предложеното ограничаване на разходите е диференциран и отчита необходимостта от обезпечаване на специфичните законови регламентирани дейности и отговорности на отделните министерства и ведомства. Въз основа на проведената дискусия в резултат на гласуването Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 10 гласа „за”, 6 „против” и без „въздържали се” предлага на Народното събрание Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.,

Уважаема госпожо председател, уважаеми министри! „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.,№ 002-01-51, внесен от Министерския съвет На свое редовно заседание, проведено на 10 юни 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. под № 002-01-51, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2010 г. В хода на дискусията членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните мнения и становища: в условията на световна икономическа и финансова криза актуализацията на бюджета за 2010 г. е безспорна необходима, но намаляването на бюджета на Министерството на здравеопазването със 160 млн. лв. или 23% е значително по-голямо спрямо другите министерства и ведомства. Имайки предвид забавените плащания, натрупаните задължения на лечебните заведения за болнична помощ е необходимо преразглеждане на заложените параметри между първо и второ гласуване. Не е нормално функция здравеопазване да понася най-голямата тежест от цялата актуализация на държавния бюджет, особено когато се касае за драстично намаляване на средства за лекарствени продукти за домашно лечение, които по принцип ежегодно не достигат за задоволяване нуждите на всички пациенти. Необходимо е да се търсят нови решения при второ гласуване на законопроекта по отношение намаляването на бюджета на Министерството на здравеопазването. Осигуряването на допълнителни 220 милиона по бюджета на Националната здравноосигурителна каса е положително и е от изключителна необходимост, но следва да се отбележи, че отразяване на тези средства в актуализацията на държавния бюджет води след себе си до редица въпроси. Предвидено е намаляване с 15% на годишна база на средствата за диспансерите за психични заболявания, което би довело до невъзможност за изпълнение на основните им функции. Следва между първо и второ гласуване на законопроекта да се прецени дали предложението за намаляване на средствата може да бъде избегнато. В отговор на изразените становища госпожа Росица Спасова уточни, че обсъждането на предлаганите средства за функция здравеопазване ще продължи и при второ гласуване на законопроекта, тъй като действително разходите на Министерството на здравеопазването са намалени с най-висок процент – 22,7% спрямо другите министерства и ведомства. Госпожа Спасова обърна внимание, че като цяло общите консолидирани параметри на разходите за здравеопазване не се намаляват,

„въздържали се” – няма, Комисията по здравеопазване предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. под № 002-01-51, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2010 г.” Благодаря. Следва докладът на Комисията по външна политика и отбрана, с който ще ни запознае председателят на комисията Живко Тодоров. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги!

На редовно заседание, проведено на 9 юни 2010 г., Комисията по външна политика и отбрана обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. в частта му за Министерството на външните работи, Министерството на отбраната, Националната разузнавателна служба и Националната служба за охрана. В месеците от началото на годината бюджетната позиция е подложена на сериозен натиск, свързан, от една страна, с по-ниските от планираните приходи, а от друга – с натиска върху разходите за осигуряване на ресурс за разплащане на задължения от предходни години и други разходи, които не са заложени в разчетите към Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. С настоящия законопроект се предлага ограничаване на нелихвените разходи и трансфери/субсидии по републиканския Предвидено е ограничаване с 20 на сто от нелихвените разходи на държавни органи, министерства и ведомства за 2010 г. и ограничаване на разходите и трансфери/субсидии от централния бюджет за 2010 г. Предвиденото ограничаване на нелихвените разходи по бюджетите на държавните органи, министерствата и ведомствата не се основава на пропорционален принцип, с еднакъв процент за всички бюджетни разпоредители. Подходът е диференциран и отчита необходимостта от обезпечаване на специфичните законово регламентирани дейности и отговорности на отделните министерства и ведомства. В разчетите е предвидено запазване на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република

В сравнение с приетите в Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., основните показатели в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. в частта му за Министерството на външните работи са следните

Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България Благодаря. С доклада на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще ни запознае председателят й Анастас Анастасов. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри! „Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 15.06.2010 г. обсъди Законопроекта

На заседанието присъстваха представители на: Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност”, Държавна комисия по сигурността на информацията, Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисия за защита на личните данни, Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. От името на вносителя законопроектът бе представен от Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи” в Министерството на финансите, който акцентира върху основните моменти от предложената актуализация на бюджета за 2010 г. По Проектозакона за изменение и допълнение в частта му, касаеща Министерството на вътрешните работи, представи становище заместник-министър Павлин Димитров. Той уточни, че независимо от обстоятелството, че в МВР не е предвидено ограничаване на разходите, недостигът от средства, необходим за нормалното функциониране на министерството, е в размер на 100 млн. лв. В хода на дебатите заместник-министър Димитров запозна членовете на комисията с необходимостта тези средства да бъдат осигурени за покриване на разходи по текуща издръжка, в това число за вещево доволствие, за горива и други, както и най-вече за покриване на просрочени задължения по договори за минали периоди. По законопроекта в частта му за Държавна агенция „Национална сигурност” становище изказа председателят на агенцията господин Цветлин Йовчев. Предвижда се общите разходи на агенцията да се намалят от 96 млн. 675 хил. лв. на 77 млн. 340 хил. лв. Господин Йовчев изтъкна, че подобно намаляване на разходите не позволява изплащането на обезщетенията на освободените от агенцията служители, които възлизат на 12 млн. лв. В тази връзка предложението на ДАНС е по бюджета на агенцията за оставащата част от годината да бъдат предвидени средства в размер на горепосочената сума. При обсъждането на Законопроекта за актуализация на бюджета на Комисията по сигурността на информацията председателят на комисията госпожа Цвета Маркова изрази становище, че при така направените ограничения съкращаването от 20% от щата ще доведе до необходимостта от изплащане на обезщетения от близо 70 хил. като вече са предприети действия за промени в устройствения правилник на комисията. Освен това съкращаването на разходите би затруднило изплащането на задължения по договори от 2008 и 2009 г. на стойност 694 хил. лв. Госпожа Маркова уточни също така, че ще са необходими допълнително 32 хил. лв., за да може да бъде приключена процедурата по издаването на акт 15 и акт 16 на новата сграда, която е завършена и в която ще се помещава комисията. Бе обсъдена и предстоящата актуализация на бюджета на Комисията за защита на личните данни за 2010 г. Председателят на комисията госпожа Шопова се обърна с молба към членовете на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при предстоящото редуциране на бюджета на оглавяваната от нея комисия да се намери начин, евентуално чрез промени в Закона за защита на личните данни, част от приходите, които постъпват от наложените санкции, да се връщат в комисията, защото към момента приходите от налаганите административни наказания постъпват в държавния бюджет. Бяха представени промени по бюджетите на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”. Председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” Станимир Пеев обърна специално внимание на ангажиментите, които страната ни е поела към Европейския съюз по Глава „Енергетика” във връзка със Закона за задължителните запаси и потенциалната възможност от санкции спрямо България в тази връзка. В обсъждането взеха участие народните представители Михаил Миков, Красимир Ципов, Йордан Бакалов и Анастас Анастасов. След проведена дискусия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред се обедини около становището да бъде отправена препоръка към водещата комисия при актуализацията на бюджета за 2010 г. да бъдат потърсени възможни източници за осигуряване на посочените средства в становищата на МВР, ДАНС и ДКСИ по законопроекта, като тази по законопроекта, като тази препоръка е свързана с необходимостта от обезпечаване на нормалното им функциониране и изпълнението на възложените им със закон задачи. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, внесен от Министерския съвет на 04.06.2010 г. Решението на комисията бе взето с 11 гласа „за”, 3 гласа „против” и без гласове „въздържали се”.” Благодаря. Преминаваме към доклада на Комисията по земеделието и горите, с който ще ни запознае председателят й Десислава Танева.

Комисията по земеделието и горите относно Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, внесен от Министерския съвет . Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 9 юни 2010 г., на което обсъди предложения законопроект.” Отбелязвам следните моменти от заседанието: законопроектът беше представен от господин Порожанов от Министерството на финансите. По отношение предвидените корекции, касаещи Министерството на земеделието и храните господин Порожанов обясни, че се предвижда ограничаване на бюджетните разходи с около 51,5 млн. лв. или 16,87%. Това са ограничения изключително и само за бюджета за административни нужди на Министерството на земеделието и горите. Най-важният елемент в корекциите, касаещи Министерството на земеделието и храните, са включените средства в размер на 116 млн. лв. за премиране на тютюнопроизводителите през 2010 г., при условие, че в бюджета, който приехме в края на 2009 г., предвидените средства бяха 80 млн. и то под условие. Като цяло направените корекции за Министерството на земеделието и горите, или по-точно за земеделския сектор, направените корекции са с положителен ефект. По отношение на, както вече цитирах, предложените корекции за съкращаване на административни разходи министърът на земеделието и храните, който присъстваше на заседанието, изложи своите опасения по повод недостига в размер от 6 до 9 млн. лв., ако това изменение се приеме, необходимото заснемане на нови ортофотокарти - задължение, което имаме, съгласно ангажиментите към Еврокомисията, затова предложи намалението от 51 млн. 703 хил. лв. да бъде редуцирано до 45 млн. 203 хил. лв. Естествено, всички представители от политическите групи изразиха своето становище. Другият важен елемент е, че не се изменят стойностите по отношение на средствата, предвидени за усвояване на програмата за селските райони и към момента разплащанията са съгласно планираните. „След проведените разисквания Комисията по земеделието и горите с 13 гласа „за”, 7 гласа „против” и без „въздържали се” предлага на Народното събрание

Сега с доклада на Комисията по труда и социалната политика ще ви запознае председателят й Драгомир Стойнев.

002-01-51, внесен от Министерски съвет на 4 юни 2010 г. След обсъждане на законопроекта се проведе гласуване с резултатите: „за” – 10 гласа, „въздържали се” – няма,

Благодаря на народния представител Стойнев. А сега с доклада на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта ще ни запознае председателят й Огнян Стоичков. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги! „На свое редовно заседание, проведено на 16 юни 2010 г., Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2010 г. На заседанието присъстваха: господин Сергей Игнатов – министър на образованието, младежта и науката, господин Свилен Нейков – министър на физическото възпитание и спорта, агенция за закрила на детето, представители на Министерството на финансите, на синдикални организации и на БАН. Бе представено писмено становище на БАН, в което се подчертава, че с актуализиране на бюджета не могат да се покрият основните плащания, както и по изпълнение на международни споразумения и оперативни дейности, обслужващи държавата. От страна на Министерството на образованието, младежта и науката проектът за изменение и допълнение бе представен от министър Сергей Игнатов. Общото намаление на разходите за бюджета на Министерството То се формира от запазване на разходите на училищата, които се финансират по единни стандарти и намаление с 20 на сто на всички останали разходи. Предвижда се намалението по политики и програми, както следва: - В областта на средното образование: националните програми, финансирани от централния бюджет, се намаляват с 49 млн. лв. или 46 на сто. Това намаление ще засегне най-вече програмите, свързани с модернизация на материално-техническата база. - В системата на висшето образование и науката: намаляват се трансферите от бюджета на по бюджетите на държавните висши училища и БАН с 20 на сто. Намалението е пропорционално за всички висши училища и всички елементи на субсидията. Разглеждат се следните мерки за компенсация: компенсация: одобрени проекти на стойност 38,3 млн. лв. на 13 висши училища за подобряване на енергийната ефективност по Оперативна програма „Регионално развитие”. Промяна в Закона за висшето образование в чл. 95, ал. 3 и др. В хода на дискусията бяха направени следните критични бележки: 20-процентното намаление на разходите за наука и висше образование, съпоставени с по-малкото намаление в други министерства, не защитават твърдението, че образованието е национален приоритет. Промяната на Закона за висшето образование бе изтълкувана като опит за прехвърляне на тежестта от намалените субсидии за държавните висши училища върху студентите и може да се превърна в имуществен ценз. Бяха изразени опасения, че това е поредното намаление на държавните субсидии за БАН, което ще затрудни нормалното функциониране на академията, защото не покрива основните й разходи. От страна на Министерството на физическото възпитание и спорта законопроектът бе представен от господин Свилен Нейков. Общото намаление на средствата 19,2% по политики се разпределя, както следва: политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време – 13,5%; политика „Спорт за високи постижения” – 20,9%; политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти – 20%, политика за внедряване на добри практики, медиини осигурявания и електронни услуги за спорта – 13,3% и политика „Администрация” – 6,6%. На заседанието на комисията бе изразена и позицията на Държавна агенция по закрила на детето – въпреки че средствата не са намалени с актуализацията на бюджета, те осигуряват дейността на агенцията на санитарния минимум. Въз основа на проведената дискусия и в резултат на гласуването, Комисията по образование, наука,

Преминаваме към доклад на Комисията по околната среда и водите. С доклада ще ни запознае председателката й Искра Михайлова. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри,

Съществуващите сериозни екологични предизвикателства пред страната със значителни финансови и икономически измерения налагат необходимостта държавата на централно и местно ниво да продължи продължи да изпълнява важна роля в стратегическото планиране и финансиране на инвестициите в екологичния сектор чрез мобилизиране основно на публичните инвестиции, финансирани от европейския бюджет. Дейностите по опазване на околната среда са един от приоритетите в разходната част на бюджета за 2010 г.

при 49 млн. 542 хил. лв. в сега действащия бюджет, трансфери (нето) на сума 6 млн. лв., субсидии от централния бюджет на сума 30 млн. 088 хил. лв. при 35 млн. 042 хил. лв. в действащия към момента бюджет. Определената целева субсидия за 2010 г. от централния бюджет към бюджетите на общините за екологични обекти остава непроменена и е на стойност 40 млн. лв. След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите подкрепи законопроекта с 9 гласа „за”, 5 глава „против” и 1 „въздържал се” и изрази следното становище: комисията подкрепя общата рамка на законопроекта и заложените в него макроикономически показатели и предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002-01-51, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2010 г.” Благодаря. Благодаря на народния представител Михайлова. Продължаваме с доклад на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. С него ще ни запознае председателят на Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители! „На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 10.06.2010 г. бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона

Законопроектът беше представен от Александър Цветков - министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и господин Румен Порожанов – началник на кабинета на министъра на финансите.

или те стават 68 млн. 133 хил. 700 лв. Това намаление обхваща разходите по видове, както следва: намаление на средствата за работна заплата, намаление на издръжката и намаление на капиталовите разходи. Със законопроекта е предвидена допълнителна субсидия за Националната компания „Железопътна инфраструктура” в размер на 45 млн. лв. Това се налага от факта, че в Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. не беше предвидена финансова компенсация за намалените инфраструктурни такси, която да позволи запазване нивото на експлоатационните средства, необходими за текущо поддържане и експлоатация на железопътната инфраструктура с цел гарантиране безопасност и сигурност на превозите. След проведената дискусия Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 8 гласа „за” и 3 гласа „против” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване

Благодаря на народния представител Иван Вълков. Преминаваме към доклада на Комисията по културата, гражданското общество и медиите. С него ще ни запознае народният представител Даниела Петрова.

Ще ви запозная с: „ДОКЛАД на Комисията по културата, гражданското общество и медиите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република за 2010 г., № 002-01 51, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2010 г. На редовно заседание на Комисията по културата, гражданското общество и медиите, проведено на 9 2010 г., бе разгледан Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Становище по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република относно Министерството на културата беше представено от господин Димитър Дерелиев - заместник-министър на културата. От Министерството на финансите становище изрази Юлия Цанева – началник на отдел в министерството. Със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. се предлага ограничаване на нелихвените разходи и трансфери/субсидии по републиканския бюджет за 2010 г. Предвидено е ограничаване с до 20 на сто от нелихвените разходи на държавни органи, министерства и ведомства за 2010 г. и ограничаване на разходите и трансфери/субсидии от централния бюджет за 2010 г. С това принципно се изпълнява една от одобрените от Националния съвет за тристранно сътрудничество мерки, като правителството предлага разходите за 2010 г. да се съкратят по-категорично. Актуализацията на държавния бюджет в областта на културата е свързана с мерките, предприети от Министерския съвет в началото на годината, с които се отчита сериозно намаление на приходите и отделно от своя страна това води до намаляване на разходите на цялата бюджетна сфера. От своя страна Министерският съвет отчете всички процеси, които се развиват, и в резултат на това взе решение за диференцирано намаление на разходите на отделните бюджетни структури. Актуализираният бюджет е направен адресно. На Министерството на културата намалението е 10%, като същевременно на СЕМ намалението е 20%,

за организацията и дейността на Народното събрание Комисията по културата, гражданското общество и медиите с 10 гласа „за”, 4 „против” и без „въздържали се” реши: Подкрепя Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., № 002 01 51, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2010 г.” Благодаря. Благодаря на народния представител Петрова. С доклада на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите ще ни запознае Красимира Симеонова.

уважаеми дами и господа министри, уважаеми народни представители! „На редовно заседание, проведено на 10 юни 2010 г., Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите разгледа и обсъди

Законопроектът беше представен от господин Владимир Петров – директор на дирекция „Държавни разходи” в Министерството на финансите. Той подробно обоснова причините, поради които се налагат промени в Бюджет 2010 г. Законопроектът предвижда ограничаване до 20 на сто на нелихвените разходи на държавните органи, министерства и ведомства за 2010 г. и ограничаване разходите и трансфери/субсидии от централния бюджет. На заседанието беше обсъдено финансовото състояние на всички държавни институции, за които Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите осъществява контрол. Особено внимание се отдели на частта за вероизповеданията, където бюджетът е съкратен също с 20%. Констатирано беше, че намалението при мюсюлманското вероизповедание е по-голямо и е в размер на 100 000 лв. при отпуснати в приетия бюджет за 2010 г. 180 000 лв. В същото време за издаване на религиозна литература, научни и социологически проучвания в областта на вероизповеданията се предлага намаление с 50 000 лв. от утвърдената сума от 100 000 лв. Всички народни представители се обединиха около предложението на госпожа Красимира Симеонова, заместник-председател на комисията, в § 9

от т. 7 „за издаване на религиозна литература, научни и социологически проучвания” да бъде прехвърлена сума в размер на 25 000 лв. към т. 3 „за мюсюлманското вероизповедание в Република България”. След проведената дискусия и направеното предложение Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите с 10 гласа „за”, 2 гласа „против” и 2 гласа „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. под № 002-01-51, внесен от Министерския съвет на 4 юни 2010 г.” Благодаря. С доклада на Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност” ще ни запознае председателят й господин Волен Сидеров. Уважаема госпожо председател, дами и господа министри, дами и господа народни представители! „Постоянната парламентарна комисия за контрол на ДАНС на свое заседание, проведено на 10 юни 2010 г., обсъди Законопроекта на Министерския съвет за изменение и допълнение на след като проведе и предварително изслушване на председателя на ДАНС за отношението на агенцията към предвижданото съкращаване на разходите й. В резултат на изслушването комисията установи следното: Проектозаконът за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет за 2010 г. предвижда намаляване на бюджета на ДАНС с нови 20%. Защо казвам „с нови”? Защото – тук правя едно резюмирано изложение – в първото изложение става ясно, че преди това агенцията е направила съкращеня спрямо предходната година за около 27,5%. Така, че общо с това ново 20-процентно намаление – тук това е важно да се отбележи – агенцията ще съкрати разходите си с цели 42% до 77 млн. 340 хил. лв. Едновременно с това прави впечатление, че ДАНС е единствената от службите за сигурност, за която се предвижда такова драстично намаляване на бюджетните средства.

След като анализира получената информация, Комисията за контрол на ДАНС изрази сериозна загриженост за реалния ефект от предвижданите съкращения в бюджета на ДАНС за 2010 г. и за отражението им върху състоянието на националната сигурност, като опасенията са свързани със следното: Ако се осъществи предвижданата корекция на бюджета на агенцията, ще бъдат освободени над 250 служители, носители на голям обем класифицирана информация и притежаващи специфични знания и умения. Те ще останат без средства за препитание до приключване на пенсионните им преписки (което отнема до шест месеца). Невъзможността за изплащане на законовите им обезщетения създава реални предпоставки за нелоялни действия спрямо ДАНС и държавата, а оттам и рискове за ново въвличане на службата в публични скандали и дестабилизирането й. Намалението на бюджета на агенцията с 20%, за да се реализира икономия от под 20 млн. лв., идва в момент, когато държавата е в икономическа криза, която неминуемо ще доведе до нови престъпления, свързани с корупцията и организираната престъпност, финансовата и икономическа сигурност на страната. В тази връзка трябва да се има предвид, че от началото на мандата на новото правителство ДАНС реализира успешни операции, свързани с такъв вид престъпления, в резултат на което са предотвратени финансови измами, които биха ощетили бюджета на държавата с над 300 млн. лв. Предложеното намаляване на бюджета (в такъв значителен размер единствено за ДАНС от институциите, имащи отношение към националната сигурност) се възприема от служителите на агенцията като незаслужена оценка за дейността им и неизбежно ще повлияе отрицателно на тяхната мотивация в оперативната работа. Рязкото намаление на разходите по бюджета на ДАНС за 2010 г. ще постави под заплаха ефективното изпълнение на законово определените й задачи и дейности, а тенденцията към непрекъснатото намаляване на разполагаемите средства създават проблеми пред качественото функциониране на агенцията като съществен елемент от системата за защита на националната сигурност. В тази връзка и след проведените разисквания, Комисията за контрол на ДАНС предлага на Народното събрание: 1. Да приеме на първо гласуване

2. Настоява Народното събрание да приеме, че ДАНС е осъществила необходимите структурни реформи и да преразгледа намалението на разходната част на бюджета на ДАНС за 2010 г., като спрямо агенцията бъде приложен еднакъв подход с този, с този, който е приложен към останалите ведомства от сектора за сигурност. 3. Настоява Комисията по бюджет и финанси да гарантира на ДАНС абсолютно необходимите 12 млн. 390 хил. лв.

Остана да чуем и становището на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, с което ще ни запознае Десислава Танева.

Заседанието на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове се проведе на 16 юни 2010 г., на което се разгледа законопроектът.

Спрямо разчетите към Закона за държавния бюджет за 2010 г. приходите от помощите по бюджета на Дирекция „Национален фонд” в Министерството на финансите са намалени с около 120 млн. лв., предвид предстоящите финансови корекции по предприсъединителните инструменти и оценка за връщане на неусвоени авансови средства по програми ФАР и ИСПА. По отношение на планираните в Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. средства по линия на седемте оперативни програми, в разгледания законопроект не са предвидени изменения. Запазва се размерът на планираните общи разходи по линия на структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в размер на 1,783 млрд. лв. Направени са изменения, свързани с улесняване достъпа на бенефициентите – общини до европейските фондове. В § 40 от законопроекта е предвидено общините да бъдат подпомагани за достъпа си до финансиране от Фонда за органите на местното самоуправление в България „ФЛАГ” – ЕАД, със средства в размер на 4 млн. лв. при изпълнение на проекти от европейските фондове при условия, критерии и ред, определени от Министерския съвет, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България. С изменението на § 62 от законопроекта е допусната възможността Държавен фонд „Земеделие” да извършва плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. В заключение може да се каже, че проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. в частта, касаеща средствата от европейските фондове, не предвижда резки промени параметрите на планираните приходи и разходи за 2010 г. по извънбюджетните сметки на Националния фонд към министъра на финансите и Държавен фонд „Земеделие”. В допълнение в законопроекта са предвидени мерки, които да стимулират достъпа на общините до предвидения финансов ресурс от европейските от европейските фондове и програми. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 10 гласа „за” и 4 гласа „против” на Народното събрание да приеме на първо гласуване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на

Преди да открия дебатите, искам да уведомя народните представители за времето на парламентарните групи. Дебатите ще се проведат по удължено време за дебат с оглед разпоредбата на чл. 48, ал. 2 от нашия правилник. Изказванията ще бъдат по реда на големината на парламентарните групи, като се започне с Парламентарната група на ГЕРБ, която разполага общо с 40 минути. Следват: Парламентарната група на Коалиция за България – 25 минути; Парламентарната група на „Движението за права и свободи” – 24 минути; Парламентарната група на „Атака” – 21 минути; Парламентарната група на „Синята коалиция” – 20 минути, и трима независими народни представители по 5 минути, общо 15 минути, или предвидено време за дебати в рамките на 145 минути. тази хронология и подреденост първи имат думата представители на Парламентарната група на ГЕРБ. ГЕРБ. Желаещи за изказване? Заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин вицепремиер, господа министри, колеги! Аз ще започна своето изказване с едно екзотично предположение, а то е, че ревизията на бюджета ще бъде подкрепена единодушно от цялата зала. Повод за тази ми надежда дава основанието да си мисля, че всяка една политическа партия трябва да спазва своите политически програмни документи и да защитава интересите на своите избиратели. След тази връзка ще припомня и процеса, при който беше създадена ревизията на бюджета, съгласно чл. 10, ал. 4 от Закона за управлението на държавния бюджет, а то именно се случи след много дълга дискусия в общественото пространство. В Националния съвет за тристранно сътрудничество всичко това отговаря на основен принцип, заложен в политическата програма на нашата партия, а именно прозрачността и откритостта на действията. Даже това осъждане достигна такива измерения и си мисля, че ако тук има едни „напоителни дебати” – извинявайте за израза, ще ще заприличаме на южноафрикански стадион, може би ще ни липсват само вузелите. Ще продължа нататък с мерките, които са предвидени в ревизията на бюджета. Първо, това са мерки, които съм сигурен, че ще бъдат подкрепени от нашите партньори отдясно – това е запазването на данъчните ставки. Едва ли има спор, че тази мярка е в подкрепа на бизнеса, в подкрепа на запазването на работни места, което всъщност е и социален измерител на тази мярка. Все в тази насока са и разплащанията, предвидени в размер на 660 милиона, които са с източник – предходен период, и не са наше задължение. Въпреки това за стимулиране на бизнеса сме предвидили такова разплащане. Инфраструктурните проекти с национално значение в размер на 180 милиона са пак с такъв характер и 45-те милиона на Национална компания „Железопътна инфраструктура” също може да се сметнат, че са от такъв характер. Продължаваме нататък с мерки, които може да се каже, че по-биха се харесали на лявата част на залата. Такива са социалните плащания в размер на 142 милиона и плащанията в предходния остатък за Националната здравноосигурителна каса в размер на 220 милиона. Интересното тук обаче е да отбележим, че те бяха поставени под условие за извършване на реформи, което пък би трябвало да хареса на дясната част от залата. Иска ми се при споменаването на думата „реформи” да отворя една скоба и тя е такава, че реформата е един продължителен процес. Предполагам, че всички Вие сте съгласни с това, още повече че виждаме, че той продължава вече двадесет години с променлив успех. Ние не сме се отказали от нашия приоритет за осъществяване на реформи и за борба със статуквото, но всички вие знаете, че срещу нас са изправени сили, които желаят точно запазване на статуквото, а те разполагат с изключителен финансов ресурс, който е формиран именно през тези двадесет години. Наистина реформите се случват по-бавно, отколкото ни се иска, но се надявам на усилие от всички вас, те да се случат възможно най-бързо. Продължавам с частта, която може да се нарече условно социална, тъй като едва ли има някой, който би оспорил, че трябва да са защитени най-бедните социални слоеве в обществото в разгара на кризата. Споменах вече за 142-та милиона, които са в помощ на домакинствата за помощи и обезщетения. Накрая ми се иска да спомена и за 116-те милиона, които са предвидени за помощ на тютюнопроизводителите.

помощи или защо са изплатени, въпреки техния отрицателен вот. Честно казано, не са ми грижа толкова представителите на тези две политически сили, тъй като те са много опитни. Темата с опита е доста експлоатирана в Четиридесет и първото Народно събрание. Струва си да припомня една мисъл, казана от Хърбърт Уелс – един доста цитиран човек, който може би има само един недостатък, но този недостатък за някои членове на Четиридесет и първото Народно събрание може би е добро качество. Както и да е. Той казва: „Опит е името на грешките, които правим.” в Четиридесет и първото Народно събрание ние да не се сдобиваме с такъв опит. Благодаря Ви за вниманието. Следва представител на Коалиция за България. Кой ще вземе думата? Сергей Станишев – заповядайте. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги министри! Новата българска история не познава бюджетна година, която да е провалена още в първите месеци на съответната година. (Възгласи от ГЕРБ: „Е-е-е!”.) Поне не е правено от 1996 г., която е паметна за много български граждани. Как се стигна дотук и какви са перспективите пред фискалното изпълнение, пред икономиката, пред социалната сфера, пред общините? На тези въпроси трябва да си отговорим днес, когато гласуваме проекта за актуализиран бюджет. Представеният днес за актуализация бюджет е необясним за мен, защото само допреди няколко месеца министърът на финансите обясняваше, че този, който мнозинството гласува в края на миналата година, е най-добрият бюджет в Европейския съюз. Говореше се, че този бюджет, който Вие днес предлагате да се ревизира, е без алтернатива. Ето че, стигнахте до алтернатива сами. В края на миналата година господин Дянков каза, че бюджетът, който прие парламентът, е консервативен с нагласа за положителна актуализация в средата на следващата година. Днес сме близо до средата на годината и се актуализира бюджетът, само че не виждам нищо, особено положително, в тази актуализация, защото приходите не се изпълняват, разходите растат, а бюджетният дефицит се разтваря застрашително и стопява фискалния резерв, който се планира да бъде сведен до един минимум, застрашаващ реално и валутния борд, и финансовата стабилност. Това е съдържанието на предлаганата промяна в бюджета. Новите разчети на Министерството на финансите показват, че няма да се съберат около 2 млрд. лв. от планираните приходи и не се дава разумно рационално обяснение защо се случва така. Аз се надявам поне тази прогноза да се осъществи, но не съм убеден, защото само за първите четири месеца на годината са загубени 1,5 млрд. лв. приходи спрямо предходната година, когато имаше сериозен дълбок икономически спад. Няма как да се обясни разумно, защо при промяна на икономическата прогноза с 3% от брутния вътрешен продукт нагоре се заявява, че приходите ще намалеят с 2 милиарда. И това е обяснение, което се дава от министъра на финансите и от правителството, че се дължи на преструктуриране на икономиката, на спад на вноса, на засилване на износа през последните месеци. По никакъв начин не може да обясни целия обем на този спад в приходите. Няма как, защото за първото тримесечие вносът е нисък спрямо същия период от миналата година само с 5%, а приходите в бюджета от основния косвен данък изостават с близо 20%. Разликата е много видима и няма обяснение. Защо говоря на тази тема? Защото, докато не се изясни от правителството кои са причините за такъв спад на приходите, няма да се намерят верните решения. И бих очаквал да се дадат по-адекватните обяснения. Защото няма дума в мотивите към проектобюджета, към актуализацията, нито за въздействието върху икономиката от огромните просрочия към бизнеса, които създадоха една негативна верига от вътрешна задлъжнялост. За последната година междуфирмената задлъжнялост се увеличи близо три пъти. И държавата, и политиката на правителството имат пряко отношение към това. Няма нито дума за разнопосочните и объркани сигнали от страна на правителството към икономиката, към инвеститорите, по отношение на данъчната политика. Стигаше се до шеги в икономическите среди, че нивото на ДДС е вече като прогнозата за времето, за температурата. Това са част от причините. Нищо не се споменава и за огромния натиск върху икономиката. Нищо не се говори за безпринципните чистки в администрацията, в това число в данъчната администрация. И след това се чудите, защо не може да съберете приходи, което води до рязане на жизненоважни разходи в много системи и води до актуализацията на бюджета. Затова държа да говорим на тази тема. Големият проблем не е как да се похарчат и разпределят парите. Големият проблем е, че правителството не може да събере приходи. Що се отнася до разходите, само за първите четири месеца това правителство извърши по-големи разходи с близо половин милиард лева в сравнение със същия период на миналата година. Това е факт. Толкова месеци говорихте за разходите на предишното правителство, които били прокризисни, които били предизборни. Сега за какво говорим? За следизборно харчене, угодно на управляващите. Предлага се рестрикция върху разходите в очакван размер от 900 млн. лв. Аз се съмнявам, че тя ще бъде реализирана в този обем, защото правителството, което демонстрира неспособност да събере приходите опира до рязане на жизненоважни функции в много системи, и е показало достатъчна слабост при натиск да коригира тази своя политика. Така че, икономиите вероятно ще бъдат по-малки. Прави впечатление, че диференцираният подход, за който говорят управляващите, е много селективен. Да, няма намаления за Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната, които очевидно са основните приоритети, но най-голямото орязване е Министерството на здравеопазването. Ако това е социалната ви политика, кажете го. Огромно е орязването на средствата за българските общини, които ще бъдат поставени през втората половина на годината на колене. Наред с това, орязвайки разходите, правителството с другата ръка планира нови разходи в размер на близо 1 млрд. 200 млн. лв. Недостатъчно добре обяснени и по никакъв начин незаписани като насоченост, като разпределение в самия проектозакон. Споменават се в мотивите някакви неща, но ние не вярваме, че това правителство ще спазва тези мотиви, а ще действа по целесъобразност, ще разполага с един огромен оперативен резерв, който да харчи на тъмно. И това е неприемливо. И това е една от основните причини да не подкрепим тази актуализация. Що се отнася до дефицита, само преди няколко месеца Международният валутен фонд посочи, че ако дефицитът на България нарасне до 2,5% от БВП, това ще бъде вече риск за валутния борд. Предлага се той да бъде 4,8% на касова основа и 3,8% на начислена основа. Така за втора година България ще инкасира прекомерен бюджетен дефицит над 3%. А като добавим към това и сериозните съмнения, изразени от комисаря по бюджет и финанси, от Евростат, за начина по който българското правителство действа и представя информацията, това създава много негативна среда и нагласа към България. И няма как това да не ни тревожи. Да не говорим, че цялостното отношение на правителството и на министъра на финансите към бюджетния дефицит е абсолютно непоследователно. Миналата есен господин Дянков считаше, че бюджетът за догодина ще бъде балансиран, защото валутният борд в България в очите на инвеститорите означава точно такъв бюджет. Това е цитат. Съвсем наскоро в края на м. май финансовият министър вече мисли съвършено различно. И това е част от постоянната промяна в позиции и сигнали. И казва, че дефицитът сам по себе си е добър за икономическото развитие. Честито! Действително дефицитът не е най-голямата драма, но трябва да се знае как се харчи и трябва да бъде разумен, и трябва да се дават ясни сигнали и към Европейската комисия, и към външните инвеститори, и към българския бизнес, което го няма в в този проектобюджет. Заради колебанията, непоследователността,некомпетентността на правителството се свиват и вътрешните инвестиции, и деловата дейност в нашата страна, защото най-лошото е непредсказуемостта. Искам да кажа и няколко думи за фискалния резерв. От средата на миналата година правителството финансира бюджетните си дефицити със средства спестени от предишното правителство. Това е факт. Накратко казано – дефицитите за миналата година, за тази година, по същество изцяло се финансират от този фискален резерв, който беше натрупан за предишните четири години. И се планира

без разбира се да се отчита, че това е все пак заслуга на предишното правителство, най-малко. Но не това е най-важното. Важното е, че се стига до едни минимуми на фискалния резерв, които вече са рискови и за перспективата за страната, за финансовата стабилност. И ресурсите на фискалния резерв не са безплатни, както се твърди от управляващите. Няма безплатни неща в живота. Страхувам се, че цената в случая може да се окаже твърде висока, ако се пресметнат всички разходи по възстановяване на доверието към монетарната и фискалната политика на българското правителство. А цената винаги се плаща от всички български граждани. Ако говорим отново за разходната част – 1 млрд. 200 млн. лв. по същество свободен резерв на правителството, защото, както вече казах, нямаме доверие, че те ще бъдат похарчени прозрачно за това, за което се говори – за възстановяване на задълженията към българските фирми, към тютюнопроизводителите, към други реално необходими инфраструктурни проекти. Между другото най-сетне правителството осъзна, че разходите за инфраструктурни проекти при икономическа криза са в подкрепа на реалната икономика, на заетостта и много други неща. Разбира се, има и положителни стъпки, но с огромно закъснение. Още в края на миналата година предлагахме да се задели допълнителен ресурс за здравеопазване, за Толкова пропуснати месеци и създадено огромно напрежение и затлачване в плащанията към здравната система. Предлагахме повече средства и за социална политика, но най-вече не толкова за подкрепа на безработните, за социалните помощи, за активни мерки на пазара на труда. Но в общата рамка дори положителното, което се предлага, се губи, губи своя смисъл, своята достоверност. Най-лошото обаче в този бюджет, което се предлага, е липсата на визия, липсата на ясна перспектива след 2010 г. Защото открит остава въпросът какво ще прави правителството за следващата година? На какво чудо се надява, че да няма голям бюджетен дефицит и през 2011 г.? Това е големият проблем. Защото след като изядете резерва, фискалният резерв, натрупан от предишното правителство през тази година – с какво ще финансирате бюджетния дефицит за следващата година? С увеличаване на данъци – за да няма такъв дефицит? С намаляване на заплати и пенсии? Със задлъжняване на България от външните пазари, които са крайно неблагоприятни сега, а към края на годината ще бъдат още по-лоши? Отиваме към споразумение с МВФ и произтичащите оттам последици. Това са все открити въпроси, на които няма отговор. Затова няма как Коалиция за България да подкрепи този проект. Затова за второ четене ние ще предложим наши конкретни предложения за разходите, защото е необходимо да има яснота, прозрачност и приоритети. Едно от важните неща ще бъде да се запише ясно този резерв на правителството как ще се изразходва, как ще бъде контролиран от Народното събрание, за да има гаранции, че няма да го харчат на тъмно, и също така е много важно да бъдат подкрепени българските общини. Защото това е властта най-близо до хората, която ежедневно осъществява нуждите им в областта на здравеопазването, на социалната подкрепа, на административните услуги и местното благоустройство. С този проектобюджет общините както вече казах се водят към фалит, към огромна задлъжнялост и се поставят на колене. Поради всички тези причини няма как Коалиция за България да подкрепи предложения проект. Благодаря ви за вниманието.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги министри! Бих искал да ви запозная сега с истинските цифри за износа на България за тази и миналата година. Цитирам Българската народна банка, която излезе с тези цифри вчера. Износът за януари-април 2010 г. възлиза на 4 млрд. 180 млн. евро или това е нарастване с 19% на годишна основа. С други думи Кабинетът Борисов – нашето правителство, е създало такава обстановка в България, че българското производство е изнесло 19% повече отколкото миналата година.

С други думи предишното правителство е направило така, че по време на криза българският износ в началото на 2009 г. е спаднал с 30%. Вие решете кое правителство е направило по-добра политика, така че българският износ, от който зависят много работни места... (реплики от КБ) ... 19% растеж тази година, а 30% спад миналата година. Благодаря. Отправям официално предупреждение към народни представители от Коалиция за България. Тъй като постъпи от място въпрос на какво основание министърът взема думата, моля справка с чл. 55 от нашия правилник – „членовете на Министерския съвет имат право да присъстват на заседанията на Народното събрание. Те могат да вземат думата винаги, когато я поискат”. На всеки един ще му бъде дадена възможност от трибуната да изкаже своите становища, да зададе своите въпроси. Много ви моля да не превръщаме заседанието в репликиране от място, без по надлежния ред да е дадена думата. Часът е 11,12 ч., почивка 30 минути.